Brnabić** Hvala vam.Samo da pročitam još jednu informaciju.Primili ste ostavku narodnog poslanika Đorđa Milićevića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke.Saglasno članovima 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na Predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabran narodnom poslaniku Đorđu Milićeviću danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Sada dajem reč mandataru, Milošu Vučeviću. Izvolite. **Miloš Vučević** se tiče vašeg izlaganja, gospodine Torbica, u najvećoj meri sam saglasan po pitanju ovih vrednosnih odnosa. Srbija je nezavisna i suverena država tako da mi poštujući sve naše međunarodne partnere i prijatelje ipak donosimo samostalne odluke i u pogledu onih ljudi koje kandidujemo za najvažnije državne funkcije, pa tako i za članove Vlade, odnosno za ministra u Vladi Republike Srbije.To je jedino što je relevantno kada pričamo o Vladi Srbije. Bar od 2012. godine Vlada se bira na osnovu skupštinske većine, a skupštinska većina se dobija izborom volje građana Srbije. Ne pravi se više ni u ambasadama, ni u restoranima, ni u tajkunskim firmama, već se vrlo jasno i politički, precizno poszižu dogovori.Nemam nikakav problem što su ljudi koje ste vi spomenuli članovi Vlade, mislim da mogu da budu korisni za državu, da znaju, da imaju političko iskustvo i da će sve raditi u korist i boljitka naše otadžbine i naših građana i celokupnog srpskog naroda.Što se tiče evropske perspektive Srbije, ja nisam eurofanatik, nisam ni europesimista, trudim se da budem eurorealista. U ekspozeu sam se precizno izjasnio oko evro-puta Srbije. Naš interes da nastavimo sa evropskim integracijama, svesni da one ne zavise isključivo od Srbije, Srbije, svesni da reformski procesi, mada i to je već dosta otrcano u toj političkoj terminologiji, koriste našim građanima, odnosno našoj državi, da mi određene stvari koje treba da uradimo ne treba da uradimo zbog Brisela ili nečije administracije, nego da je je to lekovito i korisno za Srbiju.Prirodno je da je Srbija zajednica evropske porodice, jer se geografski, kulturološki, privredno, u svakom smislu nalazi na ovom prostoru i niko nema bilo kakvu zabludu u tom kontekstu. Mi pažljivo pratimo i šta se dešavam na drugim meridijanima. Videli ste da sam ja spomenuo i pokret "Nesvrstanih".

Sve ono što je od interesa i u interesu Srbije to će biti deo naše političke, međunarodno-političke agende i od toga nećemo bežati.BRIKS je nešto što tek treba da se pokaže ili prikaže koliko će biti integrativnog karaktera, odnosno kapaciteta i kako će te države koje su deo današnjeg BRIKS-a i one koje su podnele zahtev da budu članice, ponašati i voditi tu svoju organizaciju u narednom periodu.Da li će i kada će EU primati nove države kandidate, videćemo. Nisam optimista da je to moguće da se desi u ovom mandatu, to nisam ni rekao u ekspozeu zato što je očigledno da EU ima unutrašnje procese koji te stvari zaustavljaju ili osporavaju. Vrlo sam precizno rekao da tri godine za redom Srbija dobija pozitivne ocene od Evropske komisije, onda Evropski savet ne da tzv. "zeleno svetlo" za otvaranje novih klastera Srbiji.Imate države, da ih ne spominjem, koje su apsolutno, kako se to kaže, harmonizovali svoju politiku sa Briselom i nisu otvorili ni jedno poglavlje, odnosno ni jedan klaster. Uvek iz nekih drugih razloga koji su specifični i baš se pojave u datom vremenu i datim okolnostima.Mi ćemo da čuvamo naš srpski interes i jedna od najstupidnijih definicija je kad neko kaže da sedimo na više stolica. Apsolutno sedimo posle dugo vremena na jednoj stolici, srpskoj stolici i vodimo se isključivo srpskim interesima. To nije sedenje na više stolica, samo što mi ne moramo da pokažemo sve korake unapred. Ne moramo sve karte da pokažemo i ne moramo da se posvađamo sa svima da bi se dodvorili, odnosno da se sa jednima posvađamo da bi se dodvorili drugima.Da, EU je naše prirodno okruženje i naš prirodni put, ali kada bi se odrekli partnera

u izbegavanju onog scenarija koji nam se priprema, a to je da budemo žigosani kao genocidni narod? Nadam se da niko u ovoj sali ne veruje da to ne može da ima političke, svakako političke a vrlo verovatno i pravne posledice. Ni jedna vrata nećemo da zatvorimo, da, idemo evropskim putem, ali ćemo sarađivati sa svima. Ako nas Evropa hoće to je sjajno, jer mi hoćemo Evropu.Ako je Evropa umorna od prijema novih članica, mi to razumemo, nastavićemo da radimo na reformama. Nastavićemo da privlačimo investicije, nastavićemo da otvaramo nova radna mesta, da rastu plate i penzije i to je deo onoga što je gospodin Marković govorio kada je pričao o ekonomskim rezultatima države i koliko je Srbija uspela da privuče stranih direktnih investicija, apsolutno više od polovine stranih direktnih investicija u poslednje tri godine. Na prostoru Zapadnog Balkana je našlo adresu, došlo je u Srbiju što je pobeda svih građana Srbije naravno i cele Srbije.To vam stvara uslov za rast i BDP-a, ali iz toga i plata i penzija. To je ono od čega građani žive i zbog čega treba da živimo bolje. Verujem da ćete nastaviti da podržavate politiku ove Vlade i u narednom periodu. Ako neko ne bude hteo da, kako ste vi to sad rekli, da ne citiram, da brani državu ili državno rukovodstvo, pa zajedno ćemo o tome pričati. Nemam problem da razgovaram o tome, bez obzira da li je neko član stranke neke ili nije, mislim da svi oni koji su u Vladi, ako veruju u ovu politiku koju sam predstavio u ekspozeu, moraju da je brane i moraju da imaju istu politiku u kojima je predsednik Republike, jer smo s njime zajednički i definisali sve ove ciljeve. Mi se toga ne stidimo i ne krijemo. Mi se toga ne stidimo i ne krijemo.Ako neko misli da treba da bude zadužen samo za lepe stvari, a da ne će da se politički pozicionira po osetljivim temama ili težim temama, onda to najbolje govori o njemu. Slažem se da njemu onda nije mesto, ne u ovoj Vladi, nego u bilo kojoj Vladi, ali vreme će pokazati.Otišao je Dragan Marković Palma, pa ne mogu da mu kažem ono što sam hteo, ali pričaćemo o tome, svakako i oko sporta. Čeka nas olimpijska godina, značajno je podignut fond nagrada. Moramo da radimo na jačanju sportske infrastrukture, ali i ta sportska infrastruktura ne sme da bude puko nabrajanje i izgradnja koja će posle da pravi troškove koje niko neće moći da izdrži. Svi moraju da razumeju da vrednost jednog objekta vam opet ili odmah opredeljuje koliko će biti troškova održavanja na godišnjem nivou od najmanje 10%, ono što je meni poznato dok sam vodio grad. Prosto moramo dobro da sagledamo sve one naše potrebe, ali sport je nasušno potreban našoj naciji zbog zdravlja, rekao bih opstanka i posebno sam akcentovao ne samo profesionalni sport, nego školski sport, nastavne i van nastavne aktivnosti. To je nešto na čemu smo mi odrastali. To sad nije žal za mladosti, to je prosto nešto što je danas primenjivo, mnogo bolje da su nam deca u školskim salama i na školskim terenima nego oko njih i da ne znam šta rade.Siguran sam da možemo da nađemo od lokalnog nivoa do državnog nivoa dovoljno snage da angažujemo te sportske kapacitete i da što više, pre svega dece bude uključeno u sport. Ne moramo uvek pričati o vrhunskim profesionalnim rezultatima, ovde je suština da ljudi, pre svega mlađe kategorije zdravo žive i ne samo mlađe kategorije, u tom kontekstu gledam pitanje sporta i očekujem da će ministar Gajić na tome mnogo raditi. Obično se svi samo fokusiramo na one vrhunske sportske rezultate, a verujem da ćemo na Olimpijadi imati dobre rezultate, da će naši reprezentativci na najbolji način zastupati i predstavljati našu državu i sebe, svakako i da ćemo se radovati uspesima. Čeka nas i mnogo velikih takmičenja, Evropsko prvenstvo u fudbalu, drugi kvalifikacioni ciklusi, ali i prvenstva u drugim sportovima. Bilo bi dobro da Srbija uspe da dobije podršku i drugih država da sedište jedne od međunarodnih sportskih organizacija bude u Srbiji, sportovima ili za određene sportove. Kada bi Srbija uspela to da uradi, to je ne samo pitanje sporta, to je pitanje međunarodnih odnosa, diplomatije, ekonomije, turizma, privrede. Svakako multifunkcionalno i viševektorsko i verujem da ćemo na tome raditi.O tome raditi.O poljoprivredi sam pričao vrlo detaljno. Jedna od najzahtevnijih oblasti. Srbija je tradicionalna poljoprivredna zemlja i da ne elaboriram ponovo, onaj deo ekspozea o poljoprivredi, a videli ste da sam proširio i na lovstvo i ribolovstvo o kome se obično nije pričalo, jer imamo veliki broj ljudi koji je uključen u te grane a i mi ih zaboravljamo, nešto to nije politički atraktivno ili medijski interesantno. Verujem da poljoprivreda mora da ide dalje u razvoj da bi bila motor sveukupnog ekonomskog napretka Srbije, ali pre svega da preskočimo tu stepenicu gde smo dosta dugo zaglavljeni, da smo mi primarni proizvođač u poljoprivredi, već da idemo na veću društvenu vrednost, proizvodu vrednost i da zaista ubiramo plodove naših vrednih ljudi i onoga što nam je Bog i priroda dali, dobru zemlju i dobre predispozicije za dobre rezultate u poljoprivredi. Hvala. Hvala gospodine Vučeviću.Reč ima kolega Balint Pastor.Izvolite.Kolega

bih da obrazložim zašto smo doneli takav stav. Prvo bih govorio o ekspozeu, o samom ekspozeu. Posle bih da govorim o kandidatu za predsednika Vlade. Nakon toga o pojedinim članovima buduće Vlade i nakon toga o nekim našim očekivanjima od buduće Vlade Republike Srbije.Mnogi su već hvalili u toku današnjeg dana vaš ekspoze, ali mislim da niko nije rekao precizno zašto je ovaj ekspoze bio dobar. Ja bih vrlo jezgrovito jednom rečju rekao da je ovaj ekspoze hrabar ekspoze zbog toga što ste svemu, o svakoj sferi društvenog života i razvoja Republike Srbije i govorili ste i nekim težim ili teškim temama.Apsolutno niste izbegavali da date potencijalan odgovor na svaki problem koji se može pojaviti u sledećim godinama ili problemi sa kojima se suočavamo duži niz godina i zbog toga je vaš ekspoze bio hrabar. Hrabar je bio zbog toga što ste govorili o nekim pitanjima i o nekim temama o kojima se u ovoj Narodnoj skupštini ili nije govorili ili se govorilo mnogo manje. Pre svega mislim o susedskoj politici Narodnoj o svakom susedu, o svakoj susednoj državi Republike Srbije govorili i to u veoma pozitivnom i afirmativnom tonu, što smatram veoma pozitivnim iskorakom i drago mi je što ste, nisam iznenađen i ne mogu da kaže da nije zasluženo, ali drago mi je što ste na prvom mestu Mađarsku spomenuli sa kojom država Srbija zaista gradi već duže od deset godina strateško partnerstvo. U ovom odnosu se ne radi o susedstvu, ne radi se o prijateljstvu, nego se radi o strateškom partnerstvu.O tome najbolje govori činjenica da Republika Srbija trenutno ima osam potpisanih sporazuma o strateškoj saradnji sa različitim zemljama sveta, ali Mađarska je jedina zemlja sa kojom Srbija ima ne samo sporazum o strateškom partnerstvu, već i savet o strateškom partnerstvu koji se redovno sastaje, koji se sastoji od predsednika republika, vlada i članova vlada, pa čak i od pojedinih narodnih poslanika iz jedne i iz druge države i o veoma konkretnim infrastrukturnim i privrednim temama se govori na sednicama tog strateškog saveta.Posebno bih želeo da vam zahvalim što ste ne samo spomenuli, već i citirali Ištvana Pastora u vašem ekspozeu. Juče je bilo tačno šest meseci od kada je on preminuo i veoma mi je bilo drago što ste ga spomenuli i što ste ga citirali. Čini mi se da je on jedini političar ili jedina osoba koju ste citirali u vašem ekspozeu i to je velika čast.Želeo bih da govorim i o tome da je jako pozitivno što ste detaljno govorili o demografiji, o pitanjima demografije. To je svakako među najznačajnijim temama, ne samo u Republici Srbiji, već i u okruženju, pa čak i u čitavoj Evropi. Drago mi je što se i prethodnih godina, a i sada iz ekspozea se vidi da se oslanjamo na neka dokazana rešenja iz Mađarske. Mislim da ne treba izmišljati nešto što već funkcioniše. Drago mi je što je to jedan od rezultata konkretne saradnje između te dve države. Veoma je pozitivno što ste vi govorili o veoma konkretnim infrastrukturnim projektima i ne samo projektima od strateškog značaja ili od regionalnog značaja, već i o projektima koji su značajni za određene pojedine lokalne sredine u Republici Srbiji. Vi ste tu spomenuli najmanje tridesetak jedinica lokalne samouprave, opštine i gradove Srbije mislim da je dobro što su se svi mogli prepoznati u ovom vašem ekspozeu i da ovo nije bilo neko apstraktno štivo nego ste govorili o konkretnim problemima i nudili ste konkretne projekte i konkretna rešenja.Sada bih govorio nešto malo o vama. Konkretno, gospodine Vučeviću, mislim da je najprirodnije da predsednik najjače političke stranke bude predsednik Vlade Republike Srbije. raduje nas što ste vi iz AP Vojvodine, iz Novog Sada, što ste tri puta bili birani za gradonačelnika Novog Sada. Vi ste jedini u istoriji Novog Sada koji je tri puta biran za gradonačelnika tog vojvođanskog grada i dokazali ste se i na toj poziciji.Ja bih želeo da spomenem samo nekoliko konkretnih realizovanih projekata koji su za nas iz SVM-a veoma bitni. Ne radi se samo o projektima koji su značajni za novosadske Mađare ili Novosađane već za sve nas.Kao prvo,

Postavljeno je i osvetljenje i crkveni sat.Kao treći projekat za vreme vašeg mandata kao gradonačelnika Novog Sada bih želeo da izdvojim novosadsko pozorište, da je obezbeđen stabilna budžet. Za one koji ne znaju, novosadsko pozorište je pozorište na mađarskom jeziku u Novom Sadu, ali ono što je interesantno, to je možda tema za razmišljanje za sadašnje čelnike Novog Sada, da je to jedina ustanova kulture u Novom Sadu koji nosi ime Novoga Sada, koja ima ime Novi Sad u svom nazivu.Za vreme vašeg mandata kao gradonačelnika je završena izgradnja Studentskog doma „Evropa“ koja je veoma značajna institucija za vojvođanske Mađare.Želeo bih da spomenem još jednu rečenicu, odnosno da vas citiram, ne bih ulazio u detalje, mi znamo o čemu se radi, ali bih želeo da vas citiram i da vam kažem, zbog toga vas vojvođanski Mađari, ne samo novosadski Mađari, izuzetno poštuju i da vas citiram da je bila i samo jedna nevina žrtva zaslužuje obeležje i smatram da je to pravi patriotizam. Hvala vam, gospodine Vučeviću, za te reči i zahvalni smo vam zbog toga.Kompletno je renovirana zgrada i MZ Budisava i nazivi određenih naseljenih mesta su ispisani, od kada ste vi bili gradonačelnik Novog Sada, i na mađarskom jeziku kao i nazivi pojedinih ulica. Ni to se nikada nije dogodilo ranije.Možda bi neko mogao da kaže da ovo nije u sklopu teme o kojoj razgovaramo, ali ja mislim da i te kako jeste zbog toga što mi, Narodna skupština, narodni poslanici se izjašnjavamo i o programu Vlade, ali i o sastavu Vlade i ovi su bili argumenti za zašto mi smatramo da ste vi u ovom trenutku najbolji kandidat za predsednika buduće Vlade Republike Srbije.Kada govorimo o sastavu vaše buduće Vlade, neću, niti mislim da je potrebno da spomenem svakog budućeg ministra u Vladi, ima tu i novih lica koji će se tek sada dokazivati, ima i onih koji su promenili resor, pa će se dokazivati u nekom drugom resoru, ali ono što treba da se kaže neki bi neki bi možda to prećutali, ali mislim da je značajno, nije da brojimo krvna zrnca, ali vi ćete imati i trojicu pripadnika nacionalnih manjina u vašoj Vladi, dvojicu iz bošnjačke nacionalne zajednice i jednog člana hrvatske nacionalne zajednice i mislim da je to za svaku pohvalu i želim i njima puno uspeha u budućem radu i da reprezentuju ne samo Bošnjake i Hrvate, nego i sve ostale nacionalne zajednice koji žive na teritoriji Republike Srbije.Kao što znate, gospodine Vučeviću, sada već svi znaju, mi, Mađarska nacionalna zajednica, nećemo imati člana Vlade, ali je to stav koji mi imamo 10 godina, koji nije od koji nije od uticaja na našu podršku na Vladu i na našu saradnju.Mi smo se videli prošle nedelje, dogovorili smo se otprilike za 25 sekundi. Mi ćemo i sada, kao i u prethodnim Vladama u poslednjih 10 godina, i u Vladi gospodina Vučića i u Vladi gospođe Brnabić, imati državne sekretare koji neće biti državni sekretari koji će se baviti samo onim temama koje su bitne za našu nacionalnu zajednicu, za vojvođanske Mađare, nego koji će se baviti svim onim temama koji spadaju u nadležnost onih ministarstava u kojima će raditi, a imaćemo ukupno osam državnih sekretara i u narednom periodu ćemo potpisati i koalicioni sporazum. To nije bitno zbog toga što smatramo da je to neophodno da bismo sarađivali i bez toga bismo sarađivali i držali bismo reč i vi i mi, ali je to bitno, da ljudi, da građani vide o čemu smo se dogovorili i na kraju mandata da vide šta je od toga realizovano.Mi smo tako radili 2014. godine i 2016, 2020. i 2022. godine i jako puno toga je urađeno u ovim prethodnim mandatima i neki bi rekli da je to tako transparentno, a ja bih više voleo da kažem da je to tako javno i da da je značajno da građani u svakom trenutku, pošto mi te sporazume objavljujemo i na srpskom i na mađarskom jeziku, da ljudi u svakom trenutku mogu da vide šta se od toga realizovalo.Ono što još želim da kažem, što je u vezi funkcionisanja prethodne Vlade, ali pošto ste vi bili potpredsednik Vlade i ministar odbrane, niste vi jedini kome to treba da zahvalim, treba da zahvalim i predsedniku Vučiću, treba da zahvalim i ministru Gašiću, treba da zahvalim i bivšoj predsednici Vlade, sada predsednici Narodne skupštine gospođi Brnabić, ono što ste učinili u interesu garantovanja bezbednosti građana Republike Srbije.Mi smo od 2015. godine kontinuirano govorili o opasnostima koje nosi u sebi migrantska kriza, koju nose ilegalni migranti. Mi smo jako puno o tome govorili, da je zadatak države svih oružanih snaga da obezbede mir i sigurnost svim građanima Republike Srbije i od oktobra 2023. godine, znači sada već pola godine, nema ilegalnih migranata na ulicama Republike Srbije. Nema ni na trgovima, nema ni u šumama, ni u šumskim područjima i građani Republike Srbije se na svakom području naše zemlje osećaju sigurno.Ono što bih vas ja zamolio da ove mere održimo i u budućnosti. Znam da je to izuzetno skupo. Policija je non-stop na terenu. Znam da je to izuzetno skupo, ali mislim da građani to zaslužuju. Hvala vam još jedanput što je to tako i što će tako biti siguran sam i u budućnosti.Želeo bih da kažem nekoliko rečenica o nekim značajnim infrastrukturnim projektima koji su se ili realizovali ili su na putu realizacije. Tu je i gospodin Vesić, koji nije promenio resor, zbog čega mi je drago, jer ne moramo ispočetka počinjati, nego možemo tamo nastaviti gde smo juče stavili zarez.To što je

dokazalo se da je taj projekat takav da se u potpunosti susreo sa očekivanjima naših građana.Samo jedan podatak, u prva tri meseca tim vozom je putovalo više od 20.000 građana, mislim da je to pravi podatak. Jako nas raduje i to što već vidimo svetlo na kraju tunela što se tiče izgradnje pruge što se tiče izgradnje pruge između Beograda i Budimpešte, sada konkretno između Novog Sada i Subotice, odnosno državne granice. I gospodinu Momiroviću želim da se zahvalim, jer je on bio ministar infrastrukture kada je taj projekat započet, ministar Vesić je to nastavio.Tu svakako najveću zahvalnost dugujemo predsedniku Republike gospodinu Vučiću i zbog toga što je ubrzao te radove. Živim u Subotici, pa vidim koliko su to koliko su to koraci od sedam milja i koliko se gradi i kako se gradi i kako se radi, ali mislim da ćemo ubrzo videti kako je to značajan projekat ne samo za Srbiju, ne samo za Mađarsku, nego za čitav naš region i za privredu ovog našeg regiona.Želeo bih da govorim i o nekoliko projekata iz sfere putne infrastrukture. I predsedniku Vučiću sam rekao, ima tu nekoliko projekata za koje se nadam da se mogu realizovati u ovom mandatu, kao što je rekonstrukcija puta između Bačke Topole i Bečeja, kao što je izgradnja određenih možda lokalnih ili međuopštinskih puteva o kojima bi se na prvu o kojima bi se na prvu loptu možda moglo reći da su to samo od nekog lokalnog značaja, ali mislim da je zadatak svih i ministara i narodnih poslanika da realizujemo one projekte koji su značajni za koji su značajni za naše građane, pa bih spomenuo, recimo, put koji bismo mi izgradili, koji želimo da izgradimo između Čantavira i Oroma.Orom je na teritoriji opštine Kanjiža. Znam, ministre Većiću, da vi znate, ali neki ne znaju, koji prate ovaj prenos. Čantavir je na području grada Subotice. Tako bih mogao da kažem, recimo, i za rekonstrukciju i proširenje puta između Ade i Utrina

budžet Republike Srbije za 2024. godinu i to je dovoljan podatak da se vidi koliko se gradi na području AP Vojvodine, a ne samo na drugim područjima Republike Srbije ili, recimo, pitanje novog carinskog pristaništa na reci Tisi kod Kanjiže. To je jako značajano i za privredu i za sve naše građane.Značajno

kao što to mogu da kažem i za projekat „Čista Srbija“, a u tom projektu je i Subotica i gradiće se kanalizaciona mreža ne samo u samoj Subotici, nego i na Paliću i u Čantaviru i u Bajmoku i prečistači će se isto graditi itd.Ministru Martinoviću hteo bih da poželim puno sreće i uspeha u novom resoru. Neće biti lako, toga ste i vi svesni. Vi znate o čemu smo mi najviše govorili ovde u Narodnoj skupštini u prethodnih pa sada ima već 10 godina, možda i duže. Nadam se da će se taj problem baš u vreme vašeg ministrovanja rešiti, a radi se o problemu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednih proizvođača.To je jedan problem koji nije rešen od 1986. godine. Mi se zalažemo za to i to je jedno međuresorno pitanje. Naravno, mi se zalažemo za to da poljoprivredni proizvođači, naravno, ne samo u Vojvodini nego svugde u Srbiji, te doprinose koje treba da plaćaju i treba da plaćaju, plaćaju u srazmeri sa visinom prihoda koji se ostvaruju od bavljenja poljoprivredom i veličine poseda.To trenutno nije tako i mislim da apsolutno nije pravično da isti doprinos plaća i onaj koji poljoprivrednu proizvodnju vrši na dva hektara i onaj koji vrši na 200 hektara ili 2.000 hektara, tako da je to jedan vrlo komplikovan problem, ali se nadam da ćemo se zajednički uspeti izboriti za rešenje i sreće želim i ministru Selakoviću u novom resoru, kao i svim budućim članovima Republike Srbije i predsedniku Vlade i potpredsednicima i da kažem na poslanike SVM, kao i do sada, i u budućnosti možete da računate.Tako je kako ste citirali Ištvana Pastora – mi nismo partneri Republike Srbije, mi smo građani Republike Srbije životno smo zainteresovani za to da Republika Srbija, čiji smo državljani, bude jedna uspešna, prosperitetna zemlja.Hvala lepo.

da je moja obaveza bila da otvorim sve društvene oblasti i nevezano kakva je resorna podela u Vladi, nego da sve ono što čini jednu državu, jedno društvo, kandidujemo kao temu za razgovore.Naravno, sa namerom sam krenuo od Mađarske kod ocene regionalnih, odnosno međususedskih odnosa i nije to pitanje rođačkih odnosa, nego pitanje rezultata, a Ištvan Pastor je zaista mnogo doprineo zajedno sa Viktorom Orbanom i Aleksandrom Vučićem na na stvaranju jednog ambijenta koji ja mogu da svedočim, jer dolazim sa severa naše države.Pre 10, 15, 20 godina je bio nezamisliv. To da je neko pomislio da će takvi biti odnosi ne samo između dve države ili dve administracije, nego između dva naroda posle burnih perioda grešaka i jednog i drugog naroda ili jedne i druge države, to je zvučalo gotovo filmski nemoguće. To je razlog upravo zašto sam citirao vašeg oca koji je bio jedan od ključnih faktora ne samo u relaksiranju tih srpsko-mađarskih odnosa, nego u uspostavljanju nove dimenzije u odnosnima i mađarske i Srbije, ali pre svega i naših naroda.Što se tiče demografije, znate, ako nema ljudi, ništa ovo ne vredi. Ja veoma cenim ono što je Viktor Orban radio prethodnih godina po pitanju populacione, odnosno demografske politike. Naravno, ne daje to odmah rezultate i treba vremena. Ljudi to, prosto, misle da preko noći možete da vidite veliki napredak.Živimo u dobu kada neke druge zakonomernosti vladaju, kada neki drugi nivoi komunikacije vladaju kada su druge teme bitne ili bitnije. Ne bih rekao bitne i bitnije, rekao bih interesantnije, koje se nažalost često negativno reflektuju na pitanje demografskih pokazatelja ili sveukupne demografije.Ja sam siguran da će i budući ministar za demografiju Srbije bar se konsultovati sa kolegama kolegama iz Mađarske... i ne samo Mađarske, ali sada pričamo o tome i videti šta možemo dalje da radimo, naravno, u okviru naših mogućnosti finansijskih, ekonomskih, pa i demografskih.Ako ne budemo imali više dece, bez obzira da li smo Srbi, Mađari, Bošnjaci ili neke druge nacije, a živimo u Srbiji, svi ćemo biti u problemu. Ne treba da nas čudi onda što neko uvozi radnu snagu ili što dolaze drugi narodi da žive na ovim prostorima.To su stvari koje se dešavaju i koje su se istorijski dokazano dešavale. Mi Srbi imamo to bolno iskustvo sa prostora Kosova i Metohije, gde nismo razumeli demografska kretanja i taj problem i danas plaćamo ili suočavamo se sa istim i dan danas.Što se tiče projekata od lokalnog značaja, deo njih sam spomenuo. Naravno, nije moguće sve pobrojati u ekspozeu, pa makar trajao i tri sata, ali vodićemo računa o što ravnomerenijem i ravnopravnijem razvoju svih delova Srbije i to je naša obaveza, bez obzira iz kog grada dolazi koji ministar ili u kom resoru. To je zadatak cele Vlade. Mi gledamo Srbiju apsolutno jedinstveno i nedeljivo i ono što sam i sa gospodinom Vesićem i gospodinom Malim, koji prati te finansijske tokove oko velikih investicija,

ali i carinski terminal koji je tražen i, naravno, kanalizacija sa prečistačem u Somboru i Subotici. Govorim za ova menja mesta i veliko mesto, da konačno probamo da spasemo i Palićko i Ludoško jezero, ali i sva ona divna i srpska i mađarska i bunjevačka i hrvatska sela u Severno-bačkom i Zapadno-bačkom okrugu, odnosno na toj liniji granice, u graničnom pojasu prema Mađarskoj.Spomenuli ste Vladu koja je manjinski inkluzivna s ponosom, da, a voleo bih da je još inkluzivnija. Ne moram da krijem, ja bih voleo da ste i vi hteli da participirate. Lično sam vas pozvao da budete ministar u Vladi koju sam danas predložio, ali razumem politiku SVM i to je nešto što je vaš kurs i za poštovanje je što pokazuje da se vaša politička stranka ne ne kandiduje za neku fotelju ili neko mesto, nego pre svega hoće da ostvari konkretne rezultate na poljima koji su najbitniji i najvažniji za Mađarsku zajednicu u Srbiji i u opštinama gde je dominantna Mađarska zajednica u Vojvodini. Nadam se da će možda SVM u narednom periodu i promeniti taj stav i da ćemo, kao što imamo predstavnike Bošnjačke i Hrvatske zajednice, videti i pripadnike Mađarske zajednice na ministarskim pozicijama. Nije sporno uopšte, apsolutno je nesporno vaše učešće kroz državne sekretare u svim onim resorima o kojima smo razgovarali vi i ja i kako ste rekli, u nekoliko desetina sekundi se dogovorili.Što se tiče bezbednosti na severu, to nije pitanje samo ugroženosti Mađara ili Srba, to je pitanje ugroženosti naše države. Ministarstvo unutrašnjih poslova je dosta toga uradilo, BIA, vojno-bezbednosne službe. Mi ćemo nastaviti da se staramo o bezbednosti naše države. Nije pitanje para. Siniši to možda sada neće prijati što kažem. Ovo je pitanje, nešto što izlazi iz klasičnih ekonomskih okvira. Ako vi nemate elementarnu bezbednost za vaše građane, onda ne možete ni da pričate o nekim drugim stvarima ili je neukusno da pričate o nekim drugim stvarima.Mi razumemo muku nekih ljudi koja ih je naterala da izbegnu ili napuste svoje države. Ali, među onima koji se tako predstavljaju ima i onih koji nisu baš mukom naterani, nego su po nekoj drugoj agendi krenuli na to putešestvije. Kako god, svi će biti lepo i dobro dočekani, jer je to u duhu našeg naroda, naše države, ali svi moraju da poštuju i domicilno stanovništvo i moraju da poštuju kulturu i običaje domicilnog stanovništva. Niko nema pravo da uzurpira ili na bilo koji drugi način vrši nasilje nad ljudima koji tu žive i nikoga drugog nisu ugrozili, naprotiv, čak su lepo dočekali ljude koji su sve to zatekli na ovom prostoru.Tako da, i od gospodina Dačića, kao budućeg ministra unutrašnjih poslova, očekujem da budnim okom prati to što se dešava na severu, ali ne samo na severu, tu je cela ta linija od Preševa i ulaska, pa čak i sa pirotskog dela, odnosno kroz Bugarsku. Imamo više tih pravaca ulaska migranata ili kako god, da sada nekoga oslovim, da ne bude politički nekorektno, vodeći računa, pre svega, o bezbednosti domaćeg stanovništva.Oko infrastrukture, radićemo zajednički, raditi na povezivanju svih delova Srbije, ali i raditi na povezivanju Srbije sa drugim državama, pre svega, sa Mađarskom. Voleli bi da naši mađarski partneri brže rade na njihovom delu pruge od Budimpešte do granice sa Srbijom. Što se tiče Srbije, ja verujem da ćemo mi do kraja godine imati već saobraćaj. Pre neki dan smo ministar Vesić i još određeni ljudi bili na spajanju te poslednje deonice u Bačkoj Topoli, odnosno tog poslednjeg lota koji je spojen na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad-Subotica. To će biti zaista revolucija za Srbiju kada budete putovali od Subotice do Beograda za 80 minuta. Nema nikakvog opravdanja da idete kolima ili da ne koristite „Soko“, odnosno brzi voz.To je nova dimenzija Srbije. I to jeste skok u budućnost o kojoj smo pričali. Raduje me saradnja sa vama. Na moju podršku uvek možete da računate.

Uvažena predsedavajuća, uvažene koleginice i kolege, narodne poslanice i narodni poslanici, uvaženi kandidati za ministarke i za ministre u Vladi Republike Srbije, ja kao i većina mojih sunarodnika Bošnjaka koji žive u ovoj zemlji, odgojen sam na jednom principu koji glasi ovako – najbolji među vama su oni koji su najkorisniji svojoj zajednici, najbolji među vama su oni koji su najkorisniji svojoj državi. To smo mi Bošnjaci ove zemlje pokazali mnogo puta.Ovaj univerzalni princip, koji je, ako se setimo i onog Kenedijevog principa, potpuno identičan, gde on kaže – nije bitno šta će država uraditi za vas, nego šta ćete vi uraditi za državu, nosi tu osnovnu vrlinu koju sam ja osetio u ekspozeu mandatara Vučevića i verujem da imate svi vi,

To je ključ za dobar rad ove Vlade.Srbija se danas kao i mnogo puta u istoriji nalazi na prekretnici i izuzetno je bitno ne čekati, nego nastaviti nastaviti reforme, modernizovati državu, pripremiti i dalje razvijati industriju i društvo za izazove koji su pred nama, koji su blisko pred nama, da bi na najbolji način sačuvali i razvili našu zajedničku državu.Mnogo je toga urađeno za vreme pandemije.

smo za razliku od mnogih država u Evropi mnogo razvijenijih imali mnogo manji deficit od njih, a imamo i mnogo veći deficit od većine članica EU, odnosno rast bruto dohotka koji je oko 4,6%. I to je nešto što treba pohvaliti. A to nije lako, verujte mi.Praviti novac danas i razvijati danas malu industriju, industriju, privredu je najteži posao. I politika mora da bude sluškinja ekonomije i to ova Vlada nadam se da će nastaviti da radi, pošto ste rekli da će biti Vlada kontinuiteta i to vam je glavna potka.Da je Srbija zemlja koja ima zaista mnogo potencijala za razvoj najbolje je pokazalo Ministarstvo turizma. Vi ste na samom početku ekspozea naveli neke podatke koji zaista raduju, pogotovo onaj podatak turističkog barometra UN koji je pokazao da je zemlja Srbija 2023. godine zemlja sa najvećim prihodom od turizma.Vi ste rekli da smo imali više od dva miliona stranih posetioca, Kineza, Turaka. Ne možemo da prođemo gradovima Srbije da ne čujemo neki drugi govor i da ne vidimo turiste. To je odlična stvar, jer svi koji malo poznaju ekonomiju, znaju da turizam da turizam daje i osnovna je potka za dalje, osnovni zamajac za dalje razvijanje privrede.Po proceni ili preliminarnim podacima Narodne banke ostvaren je rekordni prihod od stranih turista u prošloj godini u iznosu od 2,5 milijarde evra, što je za npr. oko 80% više u odnosu na 2019. godinu.

što smo umeli da koordiniramo sa Vladom i sa jako dobrom tadašnjom predsednicom Vlade i davali inicijacije i potporu svim vrednim projektima i što smo na kraju ostvarili ovako dobre rezultate i, pre svega, ono što se meri, a to je prihod.Naravno, jako mi je drago što u ovoj Vladi će biti tri predstavnika manjinskih naroda, ali ja mislim, gospodine mandataru, da ste vi i sami sad rekli za npr. grad Novi Pazar je mnogo bitnije da insistiramo na izgradnji brze saobraćajnice Novi jer bez toga nemamo razvitka tog kraja.Mnogo je uradila Vlada i prethodne vlade, ali, verujte mi, bez dobrih saobraćajnica, a mi ih danas u tom kraju države nemamo, mi ne možemo da dostignemo razvoj koji imaju drugi krajevi ove zemlje, na primer Vojvodina o kojoj smo malopre pričali. Verujem da ste vi posvećeni tom putu i da, kao pravi patriota, želite ravnomerni regionalni razvoj svih delova naše zajedničke zemlje.Raduje zemlje.Raduje me najava, i želim d iskoristim ovu šansu koju dobijamo sa projektom EKSPO 2027 da pokrenemo novi talas investicija.

na tom projektu. To nije skup projekat, ali mnogo znači za taj kraj. Ne za taj kraj, nego za razvitak celog južnog dela naše zemlje.Raduje zemlje.Raduje me što se 3,5 miliona ljudi vozilo tim brzim vozom „Soko“ od Novog Sada do Beograda. Svaki dan ljudi idu na posao jako komotno, jako lepo i eto dostižemo neke evropske nivoe. To je meni drago kao, verujem, i svim građanima ove države.Drago mi je i što ste predvideli i više od dve milijarde evra ulaganje u infrastrukturu. Još jednom, hvala vam što nastavljamo autoput koji će ići preko Peštera, koji povezuje taj deo naše zemlje sa Crnom Gorom, sa Barom Barom u krajnjoj instanci, ali verujte mi da ova brza cesta je za nas od životnog značaja.Drago mi je što ste se zaista u ekspozeu, koji je, iako iako je bio opširan, bio zaista sadržajan, dotakli raznih tema koje jaku interesuju građane, građane koji su opredeljeni da ovde žive i razvijaju svoje porodice. Njih prevashodno interesuje rešavanje njihovih osnovnih problema vode, struje, da imaju kvalitetnu infrastrukturu, da dobiju šansu da rade, a pre svega mladi ljudi da ostaju i razvijaju svoje porodice ovde.Tu je idealna stvar ono o čemu ste jako dugo govorili, a to je ulaganje u nauku. U 21. veku nije dovoljno pričati o putevima, brzim vozovima, moramo razmišljati o kontinuiranim tehnološkim inovacijama, jer je to, praktično, četvrta industrijska revolucija.Budućnost pripada onima koji su spremni da u svakom trenutku u svakodnevnom radu upotrebljavaju naučne inovacije. Kad to dostignemo stići ćemo mnoge zemlje od kojih smo mnogo talentovaniji i mnogo vredniji kao narod, kao narodi koji žive u ovoj državi. IT sektor je pokazao to u vrlo kratkom periodu i na tom polju je insistirala bivša mandatarka. Mislim, zaista ispravno.Nadam se da ćete, uveren sam da ćete i vi nastaviti na ovom polju, jer dovoljno pokazuje to da smo samo od ove grane praktično udesetostručili zaradu i osvojili, odnosno zaradili preko 3,5 milijarde evra i zaposlili oko 100.000 mladih ljudi, onih koje najviše trebamo da čuvamo i očuvamo u našoj zemlji.Drago mi je što je Vlada mnogo toga učinila u svim krajevima na ovom polju, pa i u Novom Pazaru. Završava se „Smart siti centar“ koji će zaista biti odličan, jer će doneti nove inovacije i trendove koji su izuzetno potrebni imaju primenu u svakodnevnom životu i poslovanju. Nadam se da, obzirom da je naš krajnji cilj naučno–tehnološki park u Novom Pazaru, da ćemo ići u tom pravcu.Moramo pravcu.Moramo brinuti, kako idemo u budućnost, da ne ostavimo nekog iza sebe, pogotovo one koji su najugroženiji, a mnogo su doprineli ovoj zemlji, a to su pre svega naši penzioneri. Danas, na 1. maj, dan koji je posvećen radnicima, moram spomenuti i naše vredne radnike koji su stvorili sve ono o čemu mi govorimo, kompletan taj bruto nacionalni dohodak.Meni kao socijaldemokrati jako je važno da, kada stvaramo nove vrednosti i novo bogatstvo, niko od naših sugrađana ne bude izostavljen kada se dele plodovi tog celokupnog društva. Jako je bitno da nova Vlada nastavi sa socijalno odgovornim merama koje su sprovodile i dosadašnje Vlade, a to pokazuje i i zaista ozbiljno povećanje primanja, pre svega povećanje minimalne plate od 17,8% u ovoj godini. Ove godine penzije su povećane za 14,8%, što su zaista ozbiljne brojke.Nama, naravno, moram to reći danas, 1. maja ne sme biti samo cilj otvaranje novih radnih mesta, već to moraju biti radna mesta koja su dobro plaćena i na kojima se poštuju radnička prava, možda i više nego što zakonom određujemo.Trenuci bolesti su često trenuci kad smo najranjiviji i kad nam najviše treba pomoć i podrška drugih ljudi, naše porodice, naših prijatelja, ali i solidarnost društva koja omogućava pravovremenu i optimalnu zdravstvenu zaštitu.Naša koalicija u već pet, odnosno šest mandata je pokazala da je maksimalno posvećena podizanju zdravstvene zaštite i zdravstvene infrastrukture u ovoj državi. Ziasta je za svaku pohvalu sve što je učinjeno na tom polju. Mi smo nasledili skoro ruinirani zdravstveni sistem. Obnovljeni su i obnavljaju se svi klinički centri. Mi ove godine završavamo obnovu Kliničkog centra u Kragujevcu, Tiršova dva koja je izuzetno bitna za zdravlje naših najmlađih se završava, ali nisu samo cilj veliki, odnosno najveća četiri grada, nego kompletna infrastruktura u celoj Srbiji se zanavlja i obnavlja, a zanavlja se takođe kadar.Meni je jako drago što, rekoh, i u Kragujevcu i u Novom Pazaru i u drugim delovima naše zemlje, na primer, bolnica u Prokuplju ili Dečija poliklinika u Zaječaru, trenutno se završavaju. U Novom Pazaru se pravi epohalan zdravstveni projekat i radovi idu odlično i veoma brzo ćemo biti u prilici da formiramo kliničko-bolnički centar, što je velika stvar za oko 350.000 ljudi koji gravitira tom centru.Jako me raduje što ćemo ponovo na mestu ministra zdravlja videti gospodina Lončara koji je pored profesionalne karijere pokazao veliko iskustvo i ima veliko iskustvo u rešavanju svih problema koje imamo na polju zdravstvene zaštite.Moram da kažem, pošteno je da kažem, da je on jedan od inicijatora formiranja, odnosno renoviranja bolnice koja će prerasti u kliničko-bolnički centar u Novom Pazaru, i ne samo to, već ono što je za mene izuzetno bitno kao građanina koji živi u gradu koji nije u ova četiri najveća grada, insistirao je na ravnomernom razvoju zdravstvenih institucija u svim gradovima naše države i na taj način pokazao najveći patriotizam.Meni je drago što će ponovo rukovoditi ovim ministarstvom i nadam se da će biti od velike pomoći na ovom polju formiranja ovih institucija o kojima govorim.Naravno, govorili smo mnogo o mladima. Govorili smo o porodici. Fenomenalan je podatak koji ste rekli, gospodine mandatare, da se u zadnjih 10 godina oko 92.000 mladih ljudi vratilo iz inostranstva, a gde su zarađivali ozbiljne svote novca od svojih plata, da živi ponovo u svojoj državi jer vide perspektivu i vide napretke u njoj. To je dovoljan podatak da vam kaže koliko je učinjeno na polju podizanja uslova za mlade ljude.Podigli smo nivo davanja za buduće majke, za one koje rađaju, odnosno za one koje će rađati i zaista je reč o ozbiljnim ciframa kojim Vlada kroz svoj budžet pokušava da, čini mi se, na najbolji način motiviše mlade ljude da malo podignu natalitet ove države, koji je ugrožen.Na kraju, uvaženi mandataru, gospodine Vučeviću, breme istorije ne pada nikada na jednog muškarca, niti jednu ženu, ali uvek su neophodni i društvu potrebni posebni pojedinci koji moraju da podnesu teži teret.Na vama je da zaštite zdravlje, posebno onih koji nemaju novca. Na vama je da omogućite da svi koji žele da rade i žive od svog rada dobiju jednake šanse.

između bezbednosti građana, koja je često ugrožena i ljudskih prava koja su često zapostavljena.Na vama je da gradite dobre odnose sa našim susedima, bazirane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Od vas koji dolazite iz većinskog naroda, a nikli ste u Vojvodini, koja je multietnička i multikonfesionalna, očekujem posebnu posvećenost rešavanju problema manjinskih naroda i zajednice. Abraham Linkoln je rekao da svi ljudi mogu da podnesu nedaću, ali da ako želite da testirate karakter jednog čoveka, onda mu date moć.Uvaženi mandataru, gospodine Vučeviću, vaš dosadašnji rad pokazao je čvrstinu vašeg karaktera i želju da menjate stanje u ovoj zemlji na bolje, a pošto ćete imati moć neka budućnost pokaže vaše umeće da vodite Vladu i ovu zemlju u ravnopravno članstvo evropskih naroda kojima ova zemlja civilizacijski i pripada. Hvala vam.